Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti

usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanski proizvodima, u

nema.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o učešću u srednjeevropskom programu univerzitetske razmene „CEEPUS III“,

136, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i ostalih članica Inicijative za reformu obrazovanja u jugoistočnoj Evropi o sedištu Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u jugoistočnoj Evropi, u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala, u

celini.Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti, u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji, u

– 137, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta,

140, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, u

sada prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka o izborima i razrešenjima (tačke 13, 14, 15. i 16. dnevnog reda), podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština svoje izborne nadležnosti vrši većinom glasova svih narodnih poslanika.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Liberalno demokratska partija – Liga socijaldemokrata Vojvodine-SDA Sandžaka, u

prelazimo na odlučivanje Narodne skupštine o povredama Poslovnika na koje su ukazali narodni poslanici.Narodni poslanik Marijan Rističević na sednici 19. aprila 2017. godine u 16 časova i 57 minuta ukazao je na povredu članova 106, 107. i 108. Poslovnika

- šest, protiv - jedan, uzdržanih – nema.Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.Pre zaključivanja sednice hoću da objavim moju odluku da povlačim odluku o izrečenoj opomeni poslaniku Zoranu Živkoviću, jer smatram da ta kazna ne bi doprinela ničemu apsolutno.Pošto ta kazna ne bi doprinela ničemu apsolutno.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini. Molim vas da ostanete u sali, samo da mi donesu sinopsis za početak